Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Želim samo da dodam na ono što sam prethodno rekao o rasporedu našeg rada da planirate, kako kako je to predviđeno i u Poslovniku u članu 205, kada je sednica u toku poslednjeg četvrtka u mesecu se postavljaju poslanička pitanja Vladi, tako da u četvrtak od 16.00 do 19.00 sati će to biti, a nakon toga ćemo glasanje, pošto je tako predviđeno po Poslovniku da mora da bude sednica u toku, ne možemo da imamo glasanje pre

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre sa saradnicom, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas set izmena zakona poreskih, carinskih, o čemu je ministar u danu današnjem i govorio i juče na Odboru za finansije, o čemu su i moje kolege u prethodnih nekoliko sati nešto više i obrazlagale.Ono što bih hteo da kažem je da ću sasvim sigurno u danu za glasanje podržati predložene izmene i dopune zakona.Ono što bih hteo danas da kažem, a odnosi se na rad Vlade Republike Srbije, odnosi se na rad Ministarstva finansija, odnosi se na rad Poreske uprave Srbije, a to je dobra i valjana naplata poreza u prethodnih nekoliko godina. Ako se setite 2014. godine, predsednik tadašnje Vlade Aleksandar Vučić sproveo je teške ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju i već tada, te 2014. godine zabeležio izvanrednu naplatu PDV-a, koja se u godinama kasnije pokazivala kao dobar potez i pokazivala kontinuitet u rastu naplate tog poreza.Ono što bih hteo da kažem, a odnosi se na politiku koju smo sprovodili u kontinuitetu prethodnih godina, odnosi se takođe i na rad onoga što se radilo i po pitanju rasta plata i po pitanju ulaganja u državu Srbiju, u infrastrukturu, u sve ono što vidimo kao rezultate danas i sve ono što planiramo da uradimo u narednih pet godina kroz strateški plan koji nosi naziv „Srbija 2025“.Meni je drago što politika Vlade Republike Srbije predstavlja kontinuitet onoga što smo radili poslednjih nekoliko godina, pa čak i u ovoj oblasti naplate poreza, jer znate, nije dobro za društvo kada vidite da neko vozi luksuzni automobil, nije zdravo kada vidite da imaju luksuzne kuće, stanove, a da pri tome u poreskoj upravi jesu prijavljeni na minimalac ili na neku prosečnu platu. Sasvim sigurno, a to je u velikom procentu izvesno, da su taj novac stekli na utaji poreza i to je nedopustivo za našu zemlju. Jako mi je drago što je Vlada Republike Srbije donela plan, Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije 2019/20. godine koji jasno govori o tome, ima određenih akcionih planova za suzbijanje sive ekonomije. Međutim, poražavajuća činjenica je bila kada sam video da je obim sive ekonomije u Srbiji u iznosu od 15% BDP-a. To je kada To je kada prevedemo negde oko šest milijardi evra.Ja zaista ne mogu da pojmim ni šest miliona evra, to je za mene zaista ogromna suma, međutim, sasvim sam siguran da u Srbiji postoje oni ljudi koji su uspeli da steknu značajan kapital i gotovo sigurno ne legalnim tokovima i koji su uspeli da zarade i 619 miliona evra, ali šest milijardi evra za mene je stvarno nepojmljiva suma. Ako bi prema jedinici SI sistema za izvlačenje 600 miliona evra iz budžeta Srbije bila Dragan Đilas, to bi značilo kao da vi svake godine imate 10 Đilasa, 10 Đilasa, 10 Đilasa, a vi vrlo dobro znate koliko je jedan uspeo da uništi Srbiju.U tom smislu, važno je da istaknem, i svi to dobro znamo, da je najveći patriotizam u Srbiji plaćanje poreza. Od dolaska Aleksandra Vučića na mesto premijera Srbije više nemate mogućnost da određeni tajkuni, određeni političari svoje poslove i poreze koje imaju prema Srbiji ne uplaćuju, ne izvršavaju, već se tome stalo na put. I setite se samo za vreme dok je predsednik Aleksandar Vučić, tadašnji predsednik Vlade, određeni tajkuni su bili i procesuirani, na kraju krajeva, posle toga i osuđeni za utaju poreza, za malverzacije putarskih preduzeća i time smo pokazali da nema igranja sa državom. To je važno, važno za sve građane Srbije, da znaju da danas porez plaćaju svi, od velikih fudbalskih klubova do trafika.Međutim, ovo ovo ovde je, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, mapa Evrope. Ova ovde mala tačka je Luksemburg. Luksemburg, po površini nešto manji od Beograda, po broju stanovnika nešto više od pola miliona ljudi, baza je registrovane Junajted medije, Junajted grupe Dragana Šolaka i svih medija koji danas deluju u Srbiji. Kada pogledate da su ti prekogranični kanali, da oni deluju u Srbiji na osnovu Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji i o tome da reemituju program onaj koji emituju, a trebalo bi da ga emituju, da li iz Luksemburga, da li iz Slovenije, ja to ne znam, ali znam sasvim sigurno, i gotovo sam ubeđen u to da ga emituju iz Srbije.Niko meni ne može da dokaže da Olja Bećković, da Kesić, Ivan Ivanović, Jugoslav Ćosić, „Falkonom“ Šolaka, lete svakog vikenda za Luksemburg, tamo proizvode program, antidržavni program, program protiv Aleksandra Vučića, protiv njegove porodice. Kada kažem antidržavni, milim na to da bez problema mogu na svojim televizijskim emisija da otcepe južnu srpsku pokrajinu. Kada govorim o svemu onome što rade protiv predsednika Aleksandra Vučića, a to sasvim sigurno pokazuju iz emisije u emisiju patološkom mržnjom prema predsedniku Republike.Upravo to treba ispitati i treba pokazati da li ti prekogranični kanali deluju i emituju svoj program u Luksemburgu, istovremeno reemitujući ga u Srbiji, bez ikakvih promena jer to po zakonu i podrazumeva reemitovanje da u celini ceo program koji je prilagođen, pretpostavljam, građanima Luksemburga ili građanima Slovenije, bez ikakvih promena reklama, na takav način prikazuju i ovde u Srbiji.Pa, neće biti baš da je tako. Neće biti zato što nema nikakvih dokaza o tome da se program prikazuje u ove dve države. Onda dolazimo do jedne jasne stavke i pitanja gde Junajted grupa, gde Junajted medija, gde N1, Nova S i svi ostali kanali plaćaju porez. U Srbiji ga svakako ne plaćaju, ne poštuju zakone Srbije, nisu registrovani u Registru elektronskih medija. Nemaju nikakve obaveze prema REM-u, RATEL-u, SOKOJ. Nemaju nikakve obaveze prema državi Srbiji, ali sasvim sigurno i ubeđen sam da nemaju ni nikakve obaveze ni prema Luksemburgu ni prema Sloveniji i njihovim poreskim sistemima, jer tamo ništa neemituju. Emituju ga ovde. Kompletan taj sadržaj, kao što sam rekao, koji je upućen i usmeren protiv Vlade Republike Srbije, protiv predsednika Aleksandra Vučića, protiv same države.Otvoreno kažem da je to rad na crno jednog ne registrovanog jednog ne registrovanog medija koji polako prerasta u ne registrovanu političku stranku u Srbiji, vodeći borbu

ispunili ono što je zacrtano u programskoj šemi i Dragana Đilasa i Dragana Šolaka.Zato mi je važno da nadležne institucije ispitaju gde Dragan Šolak plaća porez, gde Dajrek medija plaća porez, budući da su oni i na sajtu Junajted medija predstavljeni kao oni koji prodaju reklamne sekunde? Važno je i za građane Srbije da znaju da su prekršili gomilu zakona, počevši o Zakonu o oglašavanju član 35. Zakona o elektronskim medijima, član 100. pozicionirajući sebe, odnosno svoje kanale N1 i Novu S ispred RTS. Sada me samo buni to da li N1, Nova S i ostali kanali odgovaraju zakonima Sbije ili evropskoj konvenciji o prekograničnim kanalima. Ako je ovo prvo onda sam sasvim ubeđen da ne postoji nikakvo reemitovanje, već isključivo rad na crno piratskih televizija i promene celokupnog sadržaja i prilagođavanje istog za 900.000 pretplatnika u Srbiji.Da ne pričamo o tome da se radi isključivo na izvlačenju novca iz Srbije, izvlačenju i isisavanju tih pretplata novca koji dobijaju od prodaja sekundi, pa mi je samo da budemo načisto gde taj novac ide i kako je moguće da predstavljaju pet godina u nizu kompaniju koja je u minusu, koja ne ostvaruje nikakvu dobit, a onda je prodaju za 2,6 milijardi evra. To je ogromna suma, nepojmljiva, još jednom. „Beograd na vodi“ se gradi za nešto više od 3 milijarde evra. Oni uspeju da prodaju nekog gubitaša. To niko ne može da mi objasni da jedan gubitaš može da vredi 2,6 milijardi evra. To je što se tiče N1, Nove S i ostalih antidržavnih i antinacionalnih kanala.Hteo bih samo da pružim podršku ministru finansija, Poreskoj upravi Srbije, Vladi Republike Srbije, posebno u ovoj igri na sreću „Uzmi račun i pobedi“ sa nagradama koje su zaista izvanredne, ali gde je cilj da se dopre do svesti građana zaštoje naplata poreza važna. Važna je, zato što svi zajedno na neki način učestvujemo u tome da kada novac u potpunosti dođe u budžet, može da se raspodeli na pravičan način. Čak i u ovim kriznim situacijama. Da 10.000 dinara uspemo da izdvojimo, da Vlada Republike Srbije izdvoji za zdravstvene radnike, da 100 evra omogući svakom punoletnom građaninu, da 4.000 dinara u aprilu mesecu obezbedi penzionerima, 10% na platu svim zdravstvenim radnicima, da izgradimo ove kovid bolnice koje su nužno neophodne u ovakvoj teškoj situaciji, da kažemo da možemo početkom sledeće godine da podignemo plate i penzije i da sprovedemo sve ono što smo zacrtali u planu „Srbija 2025.“, a posebno apostrofirajući deo koji se odnosi, takođe, na plate i penzije, a to je da prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, a prosečna penzija 440 evra.Hteo evra.Hteo bih za kraj da iskoristim ovu vašu krilaticu iz prethodne igre na sreću „svi dobijaju kada siva ekonomija gubi“. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolega.Sledeći na listi je Zoran Tomić.Izvolite. Hvala predsedavajuća.Poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, građani Srbije pred nama su tačke dnevnog reda koje se odnose na predloge zakona o izmenama i dopunama zakona kada su u pitanju poreski sistem i carinski sistem.Pre nego što krenem u obrazloženje, želeo bih da čestitam gospodinu ministru i njegovim saradnicima na odličnim rezultatima, posebno na odličnoj vesti koju ste nam saopštili na početku sednice, jer to je upravo, dame i gospodo, dokaz da sve one reforme koje su sprovedene od 2014. godine, koje je pokrenuo Aleksandar Vučić kada je bio premijer daju rezultate. Da je Srbija danas mnogo bolje pozicionirana u svetu i kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju politika, kada su pitanju sve druge oblasti. Zahvaljujući domaćinskom vođenju ekonomske politike, danas smo uspeli da imamo mnogo veću tražnju za našim obveznicama nego što je to bilo ranije. Uspeli smo da pokrijemo onaj dug koji su prethodnici uzimali po znatno nepovoljnim kamatnim stopama i da se to danas pokrije sa emitovanjem obveznica po mnogo pristupačnijim stopama.Kada su u pitanju dati predlozi za izmene zakona moje kolege i koleginice govornici su jako lepo obrazložili koja je suština svih ovih izmena. Želim samo da kažem da ovim izmenama, pored efekata koje ćemo imati u smislu poboljšanja rada poreske uprave, u smislu rada lokalnih samouprava koje će sigurno raditi i više na prikupljanju poreza koji idu direktno njima u njihov budžet, ostvarićemo i značajnu fiskalnu disciplinu koja je jako potrebna u borbi protiv sive ekonomije.Takođe, ovim izmenama koje su ovde pred nama odlučnije krećemo i u borbu protiv sive ekonomije jer to je takođe, važan segment kada govorimo o razvoju nađe ekonomije, o tome da ostanemo lideri kada je u pitanju i ekonomski rast i razvoj i otvaranje novih poslova.Takođe, poslova.Takođe, politika koju vodi Vlada Republike Srbije o digitalizaciji o kojoj je premijerka Ana Brbanić pričala, takođe se vidi u ovim izmenama, jer se sve veći deo komunikacija sa poreskim obveznicama prebacuje u elektronski segment, kroz digitalnu komunikaciju. Ono što smo od ministra čuli da će se i naredni zakonskim rešenjima dalje ići u digitalizaciju naše ekonomije, što je zaista veliki korak za dalji razvoj i prosperitet celokupne Republike Srbije.Pored toga želim da kažem da će ove izmene omogućiti i pored borbe sa sivom ekonomijom i stimulisanje preduzetništva, pokretanje novih startapova. Mnogi mladi ljudi u ranijem periodu su uglavnom kada bi se odlučivali za pokretanje posla bojali šta će biti u odnosu sa državom, kako da isplatim sve poreze, koje su poreske odredbe. Sa ovakvim pristupom i načinom komunikacije sa poreskim obveznicima, odnosno ekonomskim subjektima država ih stimuliše i podržava da svoje ideje koje imaju realizuju i da ostvare i budu značajan deo doprinosa rasta našeg BDP.Takođe, kao što BDP.Takođe, kao što možemo da vidimo, država će odlučnije da se bori nego što je to radila u prethodnom periodu, kada su u pitanju carine, jer neće dozvoljavati sve ono što

otvoreni investicioni, alternativni investicioni fondovi, takođe izmene koje vidimo se usklađuju sa ovim zakonima i daje se stimulans za dalji razvoj i otvaranje ovakvih fondova i ovakvog vida poslovanja u našoj državi.Svakako, u danu za glasanje ću podržati sve ove izmene zakona, kao i poslanici SNS, a pozivam i sve ostale kolege narodne poslanike da to isto učine u danu za glasanje, jer upravo ovakve izmene zakona i ono što nas očekuje su ti koraci koji nam slede da bismo program „Srbija 2025“ uspešno mogli da sprovedemo. Hvala. samom početku želim da drugi put pozdravim ministra finansija u Vladi Republike Srbije koji evo već po drugi put revnosno pokazuje da će i po prirodi, a očigledno i po potrebi, po momentima u kojima se nalazimo, Ministarstvo finansija u ovoj svetskoj i ekonomskoj krizi prednjačiti ne samo u smislu svega onoga što treba da se uradi, već i ovde u Narodnoj skupštini da će u kontinuitetu ne samo zbog budžetske dinamike izlaziti ovde pred narodne poslanike i u momentima u kojima se nalazimo donositi i predlagati one mere koje su neophodne da sačuvamo naše javne finansije, da ih dižemo na viši nivo.S druge strane, opet sa potpunim osećajem odgovornosti, senzibiliteta za sve ono što se dešava u Republici Srbiji oko pandemije kovida i virusa koji praktično hara kompletnom Srbijom, da imamo osećaj za sve one poreske obveznike, za sve one ljude koji doprinose stabilizaciji javnih finansija u Republici Srbiji i u ovako teškom vremenu da Vlada Republike Srbije, da Narodna skupština Republike Srbije pošalje poruku da sve to u ovom momentu, kada donosimo ovakve predloge zakona, imamo na razumu i imamo na neki način konstanto u svojim mislima. To upravo potvrđuje i ovaj set zakona. Da krenem na sve ono što je izuzetno važno ovde istaknuti. Ja bih krenuo ovim redom.Mi praktično ovim setom zakona, koji danas Vlada preko Ministarstva finansija predlaže i potvrđuje jedan od šest principa i načela na kojima je ova Vlada Republike Srbije i osnovana. To je nastavak reformi. Ovde je reč o reformama u javnim finansijama, u poreskom sistemu, u carinskom sistemu, uopšte u sistemu javnih finansija zato što sve ovo što smo mi na neki način omogućili u ovako teškoj godini, koju će nažalost obeležiti korona virus, jer to je jedino obeležje u ovoj godini, mi ćemo izaći sa jednim setom zakona koji će na određeni način doprineti stabilizaciji javnih finansija i to upravo što se danas i potvrđuje. Iz tog razloga još jednom akcentiram ovaj nastavak reformi koje smo najavili, ali sa senzibilitetom svega onoga u čemu se u ovom momentu i ključno nalazimo.Prvi princip u tome je borba za zdravlje, ali s druge strane mi moramo ekonomski da napredujemo, moramo omogućiti sve one stvari koje su i te kako važne, a u ovom momentu da bi mogli odgovoriti u toj borbi stabilnost javnih finansija je od ključne važnosti.Pod broj dva - šta je važno ljudima u Srbiji? Važno je, i to je ministar finansija već i prošli put ponovio, takvu ćemo imati situaciju i u budžetu, stabilnost i isplata svih javnih davanja. Znači, svi u Srbiji sa sigurnošću mogu da očekuju penzioneri da će dobiti svaki mesec penziju, svi oni koji rade u javnom sektoru da će dobiti plate i sve ostale sve ostale obaveze u socijalnom sektoru da će se redovno izmirivati. To u ovako teškoj situaciji je izuzetno visok nivo odgovornosti. Koliko god to redovno bilo i po potrebi, u ovako teškoj situaciji to je jedan veliki plus za naše javne finansije.Iz tog razloga upravo taj optimum sa kojim mi izlazimo danas potvrđuje da, pored odgovornosti koju imamo u smislu svega onoga što smo u ovoj godini imali, od isplate 100 evra svakom građaninu, pa do finansijske pomoći penzionerima, povećanje 10% plate zdravstvenim radnicima, pa do ove najnovije podrške od 10.000 dinara zdravstvenim radnicima, omogućuje upravo stabilnost realnih finansija. Da bi to uradili sve ono što su resursi, u smislu naših prihoda, mi moramo na jedan maksimalan nivo koji podrazumeva da ćemo u tom aspektu imati sigurnost. Upravo ovaj set zakonskih rešenja to pokazuje.Iz tog razloga ova možda nezahvalna uloga koju ima Ministarstvo finansija upravo potvrđuje tezu da smo se u tom pogledu i te kako dobro pripremili da u ovako teškim situacijama možemo izneti prava rešenja.Kada govorimo o senzibilitetu, onda primarno bih želeo da govorim o Zakonu o poreskom postupku koji danas izmenjujemo i dopunjujemo i koji na određen način upravo potvrđuje sve ovo što sam rekao u uvodu, a to je nekoliko stvari koje su izuzetno važne. Pored toga da mi praktično ovim zakonskim rešenjima usklađujemo Zakon o poreskom postupku sa drugom zakonskom regulativom, pre svega sa alternativnim fondovima i drugim stvarima koje su ovde istaknute, ali ono što je važno, što mi u Zakon o poreskom postupku postupku uvodimo ono što je svakako deo obligacije, pa i ove javne obligacije, a to je viša sila i uvodimo, praktično, ne na mala vrata, ali u zakonsku kategoriju pandemiju kao nešto što se u javnim finansijama konstatuje i omogućava.Naravno, da bi bili oprezni, da bi bili odgovorni, da ne bi bili manipulativni, da ne bi bili populisti, Vlada Republike Srbije predlaže upravo sa jednom ozbiljnom dozom opreza kako će se pristupiti svima i kako poslati ključnu poruku ljudima koji danas privređuju, privrednicima koji redovno plaćaju svoje poreske obaveze, svim pravnim subjektima, svim fizičkim licima da danas, plaćajući porez, oni ispunjavaju i, pored ovih drugih obaveza, svoju najvišu patriotsku obavezu. Danas platiti porez, zaposliti jednog radnika je ispunjavanje najvišeg oblika patriotizma zato što tim prihodima koje ostvarujemo mi možemo da izgradimo novu kovid bolnicu, možemo da se borimo na ovako jedan težak način i u finansijskom smislu protiv pandemije.Za sve to neko kada kaže da ćemo nešto uraditi, mora da zna sutra kada ode u kancelariju Ministarstva finansija ili sutra kada neko sedi u nekom poreskom odeljenju u bilo kojoj opštini, zna koliko radi važan patriotski posao, kao i građani koji idu i plaćaju taj porez, a teško im je, da znaju da to ide za sve ove stavke i to je ta povezanost i to je to jedinstvo. To je ta potreba da u ovako teškoj situaciji budemo svi zajedno. Zato je Ministarstvo finansija u ovom momentu možda, pored Ministarstva za zdravlje, jedno od ključnih ministarstava koje treba u ovom momentu da odigra presudnu i važnu ulogu. Iz tog razloga, pogotovo odredbe koje se tiču, kako ste vi to ovde naveli, mogućnosti odgađanja plaćanja dugova, obaveza, ali opet uz ovaj reper koji sam na početku rekao, uz odluku Vlade Republike Srbije koja će na dnevnom nivou, zajedno sa Ministarstvom finansija, prateći na dnevnom nivou prihode i rashode, moći usklađivati i tu politiku da ne bi došlo do dizbalansa da u određenom smislu mi imamo veliku količinu obaveza, a s druge strane da nemamo tolike prihode. To je jedna tanana borba i bitka u kojoj se na sitne momente mora posmatrati priča, a s druge strane ne ugroziti ni javno zdravstvo, ni javne finansije, a pre svega sačuvati stabilnost institucija Republike Srbije. Toliko. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Šukalo.Prema prijavama za reč, naredni je prof. dr Vladimir Marinković.Izvolite. Hvala, uvažena predsedavajuća.Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ono što je postala praksa u radu ministra Malog, je nešto što je jako dobro za našu zemlju, a to je ono što uradi kad god dođe ovde u Narodnu skupštinu, da li na sednicu Odbora za finansije ili na plenarnu sednicu, a to su dobre vesti, dobre vesti za naše finansije, dobre vesti za našu privredu, dobre vesti za budućnost naših građana, svih naših ljudi.Posebno je to važno u ovim trenucima, trenucima velikih izazova kada i predsednik naše države, ali i Vlada Republike Srbije, naša većina ovde u parlamentu se stvarno, svakodnevno bore da sačuvaju zdravstveni sistem, da sačuvaju živote ljudi, ali da se pred toga pripremimo za ono što će slediti, nadamo se svi za narednih nekoliko meseci, a to je vraćanje na jedan normalan život, na ono što smo i kako smo živeli do pre marta ove godine.To je jako važno što na ovakvom mestu i na mestu ministra finansija imamo čoveka koji je uspeo i u to neko normalno vreme, ali i sada kada smo suočeni sa ogromnom,

imaju ogroman broj nezaposlenih ljudi. Mnoge kompanije, mnoge fabrike su stale sa radom, zatvorile svoje proizvodnje, zatvorile svoje pogone, otpustile radnike i došle do toga da nivo nezaposlenosti bude i 20% i 30% i više procenata, dok mi ovde u Srbiji, naravno, još uvek odolevamo, na korist naše zemlje, na korist naših građana i održali smo takav nivo ekonomske i privredne aktivnosti, da ćemo krajem ove godine biti najbolji u Evropi, odnosno da ćemo imati najmanji pad najmanji pad BDP.Ono što je, po meni, glavna poruka i ono što jeste rezultat svega onoga što je Ministarstvo finansija uradilo, ne samo tokom prethodnih ovih nekoliko meseci, nego prethodnih nekoliko godina od kada je gospodin Mali ministar, je sledeća stvar, to je nešto što je juče rekao gospodin Miladin Kovačević na sednici Odbora za finansije i to je ključna stvar za ekonomiju, to je ključna stvar za našu zemlju i do kraja ove godine i koje će važiti, svi se nadamo, i za narednu godinu, a to je da ni jedan zainteresovani investitor u ovo godini nije odustao od investiranja u Srbiju. Nije odustao zato što su ti investitori koji dolaze iz Nemačke, iz Italije, iz SAD, iz Južne Koreje, svi oni koji su bili zainteresovani oni su već počeli da investiraju i niko nije rekao da će zbog krize na globalnom nivou, da odustane od Srbije.To jasno i dovoljno govori o tome da je Srbija pokazala prvenstveno, da je stabilna, da ume da se izbori sa kriznim situacijama. Dakle, ovde je krizni menadžment bio na vrhunskom nivou, naravno, počevši od predsednika države, gospodina Aleksandra Vučića, koji je jasno početkom marta meseca ove godine, znao kuda treba da vodi Srbiju, znao kako da se borimo sa ovom krizom, znao da mora da se bori za život svakog građanina ove zemlje, ali i znao da moramo da sačuvamo privredu. Naravno, i to jeste jedna od njegovih ključnih sposobnosti i veština, da izabere dobar tim, da izabere ljude koji isto tako imaju i stručni i profesionalni, ljudski i moralni kapacitet da urade

jer ne treba biti ni ekspert za ekonomiju, ni ekspert u oblasti političkih nauka ili prava ili spoljne politike, da golim okom može da se vidi da je Srbija opstala, da je pokazala da je jako žilava, da je pokazala da može da bude stabilna i da ima dovoljno znanja. I to je ono što je najbitnije kao poruka građanima da ima dovoljno dobrih ljudi u našoj stranci, ali i onih koji su van nje, koji mogu da budu izabrani da vode zdravstvo, da vode finansije, da vode ekonomiju ove zemlje, da vode Privrednu komoru Srbije.Ovo jeste, naravno, rezultat vizije i umešnosti predsednika Aleksandra Vučića, ali isto tako rezultat dobre i kvalitetne koordinacije Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Privredne komore Srbije, onim ljudima koji se bave zdravstvom u našoj zemlji, unutrašnjom bezbednošću, spoljnom politikom.Dakle, to je jedan sveobuhvatni rezultat svega onoga što smo definisali za nešto što je vizija Srbije, ne za narednih tri, meseca, ili šest meseci, nego za narednih pet godina, za narednih 10 godina.Mi, ljudi, prvi put imamo nekoga ko vodi ovu zemlju i ko ne misli od danas do sutra, ko ne misli samo na svoj mandat, jer predsednik Aleksandar Vučić je kroz plan „Srbija 2025“ jasno stavio do znanja svima i svim građanima Republike Srbije da on misli i da mi zajedno svi mislimo kako će Srbija izgledati za pet, deset, petnaest i da nas ne zanima da li ćemo mi tada biti na vlasti i da li ćemo za tri, četiri ili pet godina biti na političkim funkcijama. Zanima nas da napravimo jednu dobru, uređenu, stabilnu državu za našu decu, za naše roditelje, za naše bake i deke, za sve one koji učestvuju u društvenom životu naše zemlje i da obezbedimo svima da na jedan dostojanstven i častan način žive u ovoj zemlji. Mladima da obezbedimo, ne posao, ambijent, da im obezbedimo jednake šanse da mogu da se zaposle, da mogu da valorizuju svoje znanje, svoj završen fakultet, svoj doktorat, svoj završeni master, da našim bakama i dekama obezbedimo redovne i stabilne penzije, zdravstvenim radnicima poštovanje, da im ukažemo i čast.Danas je predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić uručio medalje svima onima koji su zaslužni, koji se dan-danas bore za svaki život, koji se bore za svoju zemlju, koji se bore za Srbiju. I centrima za socijalni rad i centrima za javno zdravlje, dakle svima onima koji su uključeni, koji pomažu, bez kojih ne bi mogla ova borba da da rezultate, bez kojih ova borba ne bi mogla da bude uspešna.Ono što je isto tako važno da kažem je da zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji, zahvaljujući jako dobro osmišljenoj fiskalnoj, odnosno poreskoj politici, kako je to moj kolega Đorđe Todorović malo pre lepo rekao, većoj naravno naplati poreza i stvaranju jednog dobrog ambijenta za privrednike koji su i motivisani da isti plaćaju. Da li su to porezi, doprinosi na dohodak građana ili je to porez na dodatu vrednost ili je to porez na dobit, ono što je najbitnije za našu zemlju da je nivo, odnosno procenat naplate poreza i da ono što jeste jedna od glavnih, osnovnih, bazičnih lekcija u ekonomiji, a to je da nemamo tu tzv. „evaziju“ poreza, da imamo sve manje i manje privrednika, odnosno ljudi koji su naterani na to da izbegavaju plaćanje poreza.To znači da je ministarstvo, odnosno država našla dobar put, našla način da ih motiviše i našla način da oni jednostavno rade svoj posao tako da imaju mogućnost da plate zarade zaposlenima, ali i da plate svojoj državi obaveze kroz plaćanje poreza i doprinosa, PDV i poreza na dobit onih koji dobit ostvaruju.Mislim da je jedan od glavnih rezultata u svemu tome pored toga što je i jedna od najeminentnijih kuća finansijskih na svetu, dakle „Mudis“, definisao Srbiju kao zemlju sa investicionim rejtingom Ba3, što je jedan od najviših mogućih investicionih i kreditnih rejtinga, još je važnije to da se u praksi sprovodi, da u praksi radi ono što radi Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, a to je da se napravi dobar ambijent i to je činjenica da je Srbija definitivno najbolja destinacija za ulaganje u ovom delu Evrope.To je činjenica da u ovu zemlju hoće da ulažu i Amerikanci, da žele da ulažu i Južno Koreanci i Kinezi i kompanije iz Ruske Federacije i kompanije iz EU.U celoj ovoj krizi, u celom ovom ludilu u nekim zemljama dolazi do toga da ti isti investitori ne žale i ne razmišljaju o tome da li će investirati jedan svoj evro u ovu zemlju, a neki investiraju i po nekoliko desetina miliona evra.Možete li zamisliti, dame i gospodo narodni poslanici, drage i uvažene kolege, koliko treba neko da ima poverenja ko dođe iz neke strane države i da sve ono što je zarađivano i prihodovano godinama uloži u jednu malu zemlju koja je do pre samo nekoliko godina važila za siromašnu zemlju ovog regiona, za zemlju gubitnika, za zemlju ne u kojoj se nije isplatilo investirati i ulagati sredstva, nego se nije isplatilo i niko nije imao motiv da dolazi ni kao turista ovde.Nažalost, nas je ova pandemija sprečila da i taj sektor privrede, odnosno turističku industriju razvijemo na najviši mogući nivo, s obzirom da je 2019. godina završena na rekordnom, istorijskom nivou po prihodu, odnosno 1,4 milijarde evra prihoda od turizma i vratićemo taj prihod i bićemo bolji, zato što smo bolji i na spoljno-političkom planu, zato što ovde hoće da dolaze svi, zato što hoće da dolaze Izraelci, zato što hoće da dolaze ljudi iz Kine, iz Japana, sa svih svetskih meridijana, zato što smo, zahvaljujući našem predsedniku i jasnoj političkoj volji i viziji, napravili jednu zemlju koja se tretira u celom svetu kao moderna zemlja, kao progresivna zemlja, zemlja u kojoj vredi ulagati, u koju je lepo dolaziti, u kojoj je lepo živeti.Suštinski, mislim da će mnogo stvari ostati kada se budemo pogledali u oči sa našim građanima za 10, 15, 20 godina, uvaženi ministre, kada budemo završili „Beograd na vodi“, zahvaljujući u velikom procentu i vama, koji jeste kapitalni, koji jeste istorijski projekat za Beograd jer sada je Beograd dobio jedan potpuno potpuno novi izgled. Kada idete Gazelom, prolazite tuda i imate utisak da ste u nekoj Filadelfiji ili u nekoj zemlji u SAD ili u razvijenoj zemlji zapadne Evrope ili Dalekog Istoka, sa onim kulama, sa „Sent Ridžis“ hotelom koji će se izgraditi, sa lepim promenadama, odličnim, lepim restoranima, mogućnošću da naša deca, naši roditelji, naši sugrađani tu i prošetaju i provedu lepo lepo vreme. Dakle, mi ulepšavamo svoj grad, ulepšavamo svoju zemlju, investiramo.Sve smo to uradili zato što je ipak neko imao poverenja u nas. Ipak je taj Alabar, ipak je ta ta njegova kompanija koja je izgradila i Burdž Kalifu i koja je uradila projekata, ja mislim za desetine milijardi evra, odlučila da investira ovde u Beograd, da investira ovde u Srbiju. Hvala na tome. Svi ćemo se potruditi da opravdamo to poverenje, da budemo još bolji, da još više privučemo sve te ljude da investiraju ovde, da ostaju ovde i da budu inicijalna kapisla za dolazak i drugih investitora, ali i turista, u našu zemlju u budućnosti.Možete budućnosti.Možete li zamisliti da vam je neko rekao, uvažene kolege, do pre nekoliko godina, da će kvadrat nekog apartmana ili poslovnog prostora koštati u Beogradu i dostići cenu od devet hiljada evra, kao što to jeste u ovoj kuli? Meni je ministar to rekao još prošle godine, da nije ni temelj iskopan a da su počeli da se prodaju apartmani i poslovni prostor za devet evra. Šta vam to govori? Govori vam o tome da smo mi sada destinacija ne samo za ono što su i što je ovaj režim pre SNS radio, a to je, nažalost, bili smo destinacija za spekulativni kapital, bili smo destinacija za raznorazne spekulante, kriminalce koji su za jeftine pare otkupljivali preduzeća, otkupljivali firme, njihovu opremu i posle samo nekoliko meseci otpuštali radnike i u najboljem slučaju zidali stambene zgrade i, naravno, lično se bogatili i lično zarađivali na tome.Mi smo zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću definitivno prekinuli tu praksu i sada imamo situaciju da u ovu zemlju dođe jedan NCR američki, da dođe „Kuper tajers“, da dođu kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, da ovde svoju kancelariju, jedinu u Evropi, otvori američki zahvaljujući istom tom predsedniku Vučiću, koji je stvorio stvarno i podigao nivo bilateralnih odnosa sa SAD u protekle četiri godine na nivo koji mi nismo imali gotovo do, možda smo imali pre, ispraviće me kolega Martinović, za vreme Prvog svetskog rata, u vreme Vudro Vilsona tada i Mihajla Pupina, koji su bili prijatelji i kolege po nekoliko osnova.Ali, od tada je prošlo preko prošlo preko 100 godina i sada smo došli opet u situaciju da iz jedne vrlo teške pozicije u kojoj smo bili zahvaljujući neradu, zahvaljujući neaktivnosti, zahvaljujući najneodgovornijim ljudima u političkoj istoriji ove zemlje, od kada smo osnovani kao država, 1878. godine, zahvaljujući njima, došli smo u zapećak ne Evrope, nego smo došli i bili smo zapećak regiona, nazovite ga kako želite – zapadnog Balkana ili jugoistočne Evrope.Sada smo zemlja, zamislite, koja ima

Da li je moguće da sve to o čemu sam ja govorio, a to jeste stvarno mali deo onoga što je urađeno za ovih nepunih šest godina, da li je moguće da ljudi koji treba da učestvuju u političkom životu ove zemlje, bez obzira koliki je procenat podrške naroda njima, da li je moguće da se oni bave oni bave kokama nosiljama i kokoškama u nekim vojnim objektima, da se bave svim stvarima samo ne stvarima koji se tiču politike, budućnosti, građana ove zemlje, njihovog standarda, njihovog dostojanstva i svega onoga što nam je potrebno da bi održali dignitet ove zemlje i da bi obezbedili budućnost za ovu državu i za ove ljude.Slažem se ja sa Đorđem i mislim da to ne bi trebalo da bude neki veliki posao, dajte da vidimo ljudi, svi mi ovde smo se obavezali, a posebno mi narodni poslanici da radimo u skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje, ali su se za to obavezali i privrednici i vlasnici kapitala i oni koji dođu iz Amerike, ali i ovi domaći, tu je pravda slepa, tu je vladavina zakona potpuno slepa, hajde da vidimo stvarno gde ti ljudi plaćaju poreze i doprinose za svoje zaposlene u toj kompaniji o kojoj smo malopre govorili, o SBB. Gde se plaća taj PDV? Nemojte mi reći, molim vas, da je normalno da neko ovde iz trafike iz Kosovske ulice ili iz obližnjeg restorana mora da plaća svoje obaveze i naravno treba da plaća, a neko ko dođe ko zna odakle da mu mi gledamo kroz prste za ono što je njegova najveća obaveza samo zato što on navodno predstavlja neku drugu Srbiju, zato što oni predstavljaju neku neku elitnu Srbiji i zato što će tužiti svoju zemlju, svog predsednika nekim belosvetskim nevladinim organizacijama ili belosvetskim tajkunima.Ovo više nije Srbija koja je funkcionisala i koja je bila ovde do 2012. godine. Ovo više nije ponižena zemlja. Ovo je zemlja sa dostojanstvom. Ovo je zemlja koja je stvorila ekonomsku podlogu da bude zemlja patriota, da ova zemlja ulaže i u Aerodrom u Trebinju, da ulaže i u fabriku u Drvaru, da ulaže novac i u Srebrenicu, da pomogne Srbima i u Severnoj Makedoniji, da pomogne svima onima kojima je to potrebno i koji jesu deo našeg nacionalnog korpusa, dostojanstva naravno i nacionalnog interesa.Stoga, gospodine ministre ja jedino jedino mogu da kažem da mi ovde kao većina i neko ko je član ove većine, možemo samo da podržimo ono što se radi na polju fiskalne politike, carinske politike i naravno da podržimo beskompromisnu i bespoštednu borbu protiv sive, crne ekonomije i naravno, pranja novca i svih onih društvenih anomalija koje utiču na dostojanstvo, život i životni standard naših građana i u tome ćete, siguran sam imati nepodeljenu veliku podršku naših ljudi ovde u parlamentu, ali naravno, s obzirom na sliku u parlamentu nas ovde 170 koji čine poslanike SNS i plus koalicione partnere, imate auto-put da uradite sve ono što je potrebno ovoj zemlji u narednom periodu, kako bi bili što jači, što moderniji, kako bi naša ekonomija bila među najboljim i najjačim u celoj Evropi. Hvala. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, moram priznati da su prethodni govornici rekli gotovo sve što se tiče ovog današnjeg dnevnog reda i smatram da je svako od govornika dao veliki doprinos kako bi pre svega građani koji gledaju ovaj prenos i koji će ispratiti sve ono što se danas dešavalo na sednici Skupštine moći lakše da shvate šta je to o čemu smo danas diskutovali.Ja ću se samo kratko osvrnuti na na tri izmene koje su meni nekako najviše interesantne i te tri izmene pokazuju pre svega tri činjenice. Ta prva je da ste imali razumevanja za potrebe građana, druga izmena je činjenica da ste razumeli i kako dišu lokalne samouprave, a treća se odnosi na domaćinsko ponašanje, kakvo ima Ministarstvo finansija već neki period unazad i koje omogućava finansijsku stabilnost naše zemlje.Prva izmena, dakle najveće promene se odnose u suštini na olakšavanje poreskog postupka i na taj način omogućava se ljudima da elektronskim putem izvrše sve ono što im do sada nije bilo moguće da urade. To se odnosi na povraćaj ili proknjižavanje duga, da li umanjenje, pogrešno plaćenog poreza ili povraćaja istog i na taj način ste pokazali da razumete potrebu, pre svega reći ću mlađih klijenata kojima je mnogo lakše da to urade elektronskim putem. Uveren sam da ćete u kratkom vremenskom periodu imati konkretne rezultate gde ćete videti koliko je zapravo to bilo neophodno.Na ovaj način skraćujete postupak, štedite vreme, ali štedite vreme i građanima koji će iz svojih domova moći da obave ono što je njima neophodno.Što se tiče druge izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu to je veoma važna izmena. Ona se tiče prosto stvari koje omogućavaju da se porez na poklon, nasleđe prebaci lokalnim samoupravama, da to ne radi više Poreska uprava i na taj način pokazujete spremnost da rasteretite jedan deo sistema, ali i na taj način pokazujete poverenje koje imate u lokalne samouprave, jer de fakto one svoj budžet, narodski rečeno i pune na taj način. Smatram da će motivisanost lokalnih samouprava biti još veći i da će se na taj način maksimizirati naplata tog poreza.Tu ste pokazali spremnost na decentralizaciju, pokazali ste spremnost na saradnju sa lokalnim samoupravama i to je dobro, jer mislim da ti ljudi na svom terenu ipak najbolje poznaju i svoje probleme i znaju da se bore za svaki dinar za svoje građane.Ono što je meni posebno interesantno gde ste danas pokazali i činjenicu kako se domaćinski vodite prema svakom dinaru građana Srbije, jeste činjenica gde se u izmeni i dopuni Carinskog zakona produžava period, a tiče se kazni u carinskom prekršaju.Ovo je jako dobro, jer na ovaj način dajete dodatno vreme državi narodski rečeno da se naplati, dajete dodatno vreme da se reaguje i time pokazujete da vam je stalo da svako onaj ko učini prekršaj svoju kaznu plati. Naročito je to bitno istaći danas kada smo do pre nekoliko nedelja ili meseci imali jednog predsednika opštine u gradu Beogradu, opštine Stari Grad, Marka Bastaća koji je baš uhvaćen u švercu deviza 13 hiljada evra na aerodromu Nikola Tesla. Postaviću Postaviću u nekom narednom periodu pitanje – dokle se stiglo sa tim?Dakle, moramo da pokažemo da ljudi koji su na vlasti ili po svaku cenu žele da budu vlast ne mogu biti zaštićeni u prednosti u odnosu na bilo kog građanina Srbije. Na ovaj način ste pokazali spremnost da se borite i da zaštite svaki dinar građana Srbije, jer ćete na isti taj način taj dinar vratiti građanima kroz i nove puteve i nove domove zdravlja, nove investicije, nova radna mesta ili u krajnjem slučaju, ono što građane najviše raduje, još veće plate i penzije.Završiću penzije.Završiću sa time, žao mi je, kao i svaki put doneli ste nam jednu lepu vest na početku ove sednice, ali žao mi je što smo se malo tome posvetili, jer verujem, nije tačka dnevnog reda ali moramo da se osvrnemo na to, drugi put izlazak Srbije na međunarodnu finansijsku scenu, ako tako možemo reći, na Londonsku berzu je nešto je bilo do skoro nezamislivo. Prvi put kada smo izlazili sećam se da su tada ljudi koji su upropastili Beograd i Srbiju pričali kako je to laž, pa su nas onda ubeđivali da to nije bilo dobro, svašta smo nešto čuli i mnogo vam hvala što ste napravili ovu komparaciju gde ste jasno pokazali da smo mi danas izašli po stopi, ispravićete me, negde oko 2%, a da smo 2011. godine izašli sa stopom 7,25%, jel tako? Dakle, dobro sam zapamtio. I izvukli ste paralelu da smo mi sada tri puta bolji, uspešniji, da su oni iste uslove primenili te 2011. godine, samo bi na kamatama uštedeli 500 miliona evra.Poštovani ministre i poštovana saradnice ministra Siniše Malog, da su ti ljudi mislili o bilo čemu, a ne samo o ličnom interesu i ličnom bogaćenju, ne bi ostavili u Beogradu dug od milijardu i 200 miliona evra i ne bi Srbiju bacili na kolena pa da se mi onda borimo snažnim reformama, nepopularnim, da obezbedimo građanima i plate i penzije. Dakle, da su mislili kako da život građanima učine boljim, a ne kako da 690 miliona evra strpaju u svoje džepove, danas vi ne bi imali ove probleme i ne bi imale mnoge probleme i pre ovoga sa kojima biste se borili.Žao mi je što i danas nakon ove sednice će vaš odličan rezultat koji je posledica odgovorne politike predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije biti pokušan da se baci u neku ljagu i da se baci neka senka, ali mislim da i sada oni najveći skeptici, ljudi koji su najmanje poverenja imali, više ne mogu ništa da kažu, jer i ovo je još jedan u nizu dokaza koliko je jaka srpska ekonomija i koliko se danas vodi računa o svakom dinaru i koliko smo danas uspešni.Istakli ste još jednu stvar i sa time ću završiti, danas i ovim nismo povećali javni dug, mi sa današnjim vestima vraćamo dugove i sve ono što su nam ostavili u nasleđe ljudi koji danas misle da mogu nekog opet da obmanu, da ukradu nečije poverenje pa da se opet dočepaju kase i vrate na vlast. I danas ste pokazali zašto Srbija i u trenutku ove kovid krize koja vlada u celom svetu je jedna od retkih zemalja koja može da povećava i plate i penzije, ali i da investira.Hvala vam na tome, hvala vam što sledite odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića koji je na udaru poslednjih nekoliko ne samo nedelja, meseci, konstantnom udaru izložen od ljudi koji ga mrze samo zato što je uspešniji, kvalitetniji, pošteniji od njih i samo zato što neko drugi želi na silu da dođe na vlast.U nama, kao što su prethodne kolege rekle, uvek ćete imati odgovornog saradnika, imaćete ljude koji će uvek ovako dobre predloge podržati, ali ćemo uvek biti i tu da prenesemo mišljenje građana o svakoj temi. Hvala vam za ove dobre vesti, hvala vam za ove dobre predloge i nadam se da ćete u narednom periodu doneti nam još dobrih vesti i predloga, kako bi svi zajedno kao jedan veliki tim radili za tim koji se zove Srbija, građani Srbije i na opšti interes svih generacija koje danas žive i koje tek dolaze. Hvala. **Marija Zahvaljujem, kolega.Narodni poslanik Miloš Banđur je sledeći, prema prijavama za reč.Izvolite. **Miloš Banđur** Uvažena predsedavajuća, poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, posle čitanja izmena i dopuna ovog seta poreskih i carinskih zakona, zaista se zaključuje da postoji opravdana potreba da

izazvala određene zakonske promene, a i zakonska praksa vrlo često nametne odgovarajuće izmene, jer pojedine odredbe uvek treba ili neke odredbe treba precizirati kako bi se suzio prostor za njihovo tumačenje i na taj način prosto povećala pravna sigurnost građana, u ovom slučaju poreskih obveznika.Naravno, Vlada Republike Srbije je aprila meseca, to svi znamo, donela uredbu kojom se poreske obaveze prebacuju iz jednog kvartala u 2021. godinu, odnosno od 1. januara 2021. godine, pa u naredna 24 meseca. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji u jednoj svojoj izmeni se upravo odnosi na ovo, na ovu situaciju, ali i sve moguće slične situacije u kojima se možemo naći, gde se odlukom Vlade odgovarajuće poreske obaveze mogu prebaciti u neki drugi vremenski period. Tako da, ovaj član zakona ima povratno dejstvo, što je vrlo neobično, ali je potpuno opravdano obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. To znači da se ovaj član primenjuje na kalendarsku godinu u kojoj se zakon donosi.Kao donosi.Kao što se vidi iz ovih izmena i kao što se vidi iz same poreske prakse, mi prosto idemo ka zaokruživanju koncepta digitalne uprave, odnosno elektronske uprave, pa i digitalizacije u oblasti poreske uprave. Od 2018. godine moguće je podneti poresku prijavu za PDV putem e-portala, a od 2019. godine moguće je podneti poresku prijavu za porez na imovinu, odnosno nepokretnosti. Tada je u jednom članu pisalo da fizičko lice, fizičkih lica ima 10 puta više nego pravnih lica i preduzetnika ukupno kao poreskih obveznika, da fizičko lice može da se izjasni da poreski akt dobije elektronskim putem.Ova izmena koja se ovde predlaže je sasvim logična. Ukoliko se fizičko lice obrati elektronskim putem, tj. popuni poresku prijavu putem portala elektronske uprave, sasvim je logično da i poreski akt dobije na isti način putem portala, bez bilo kakve potrebe da se on o tome posebno izjašnjava. Naravno, izjašnjavaće se samo ono fizičko lice koje se na klasičan način obrati poreskom organu.Ono što je naročito zanimljivo i korisno i ide u pravcu te potpune digitalizacije, to je da ostale poreske zahteve, odnosno ostale zahteve poreski obveznik, kao što je zahtev za dodelu poreskog kredita ili za povraćaj viška uplaćenog iznosa ili za određenim poreskim odlaganjima, takođe može da uputi putem portala putem portala poreske uprave. Na ovaj način se ne samo skraćuje vreme komunikacije između obveznika i uprave, nego se i, o tome su govorile kolege, pojednostavljuju, odnosno smanjuju troškovi na strani Poreske uprave, pošto ona komunicira sa svim poreskim obveznicima.Kao što je poznato, 1. januara 2022. godine planirano je da se zaokruži taj koncept elektronske uprave, da informacioni sistemi lokalnih poreskih administracija budu inkorporirani i potpuno udenuti udenuti u jedinstven sistem sa državnom poreskom upravom i prebacivanje odgovornosti ili ubiranja, tj. određivanja naplate i kontrole poreza na nasleđe, na poklon i na prenos apsolutnih prava, prebacivanje sa državne poreske uprave lokalnoj poreskoj administraciji je jedan korak u tome, jer je potpuno logično da onaj kome prihodi pripadaju je zainteresovaniji za njihovo prikupljanje od nekog drugog. Naravno, svako će se više pobrinuti da sopstvene prihode ubere onako kako treba, bez ikakvih propusta, znači najaktivniji je kad skuplja za sebe, a ovaj prihod pripada lokalnoj samoupravi. To je njen, kako ja razumem, kako ja razumem, ustupljeni prihod, za razliku od poreza na nekretnine koji je izvorni prihod lokalne samouprave.Ono

donele dva zakona, jedan je o otvorenim investicionima fondovima, a drugi o alternativnim investicionim fondovima. Zakoni su stupili na snagu, zapravo počeli su da se primenjuju 20. aprila ove godine, kada je Komisija za hartije od vrednosti donela pravilnike po kojima se bliže uređuje poslovanje, osnivanje poslovanja tih fondova. Naravno, pošto imate novi subjekt oporezivanja, to je potrebno udenuti u zakone, u Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i u Zakon o porezu na imovinu. Jer, Jer, ukoliko fond poseduje nepokretnosti, drži ih ili koristi, on treba da plati porez na imovinu. Ukoliko primi poklon, nasleđe ili vrši prenos apsolutnih prava bez naknade, takođe treba da plati odgovarajući porez.Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji do detalja reguliše takav proces i kaže da je Društvo za upravljanje fondom ono koje u ime fonda i za račun fonda učestvuje u jednom takvom postupku, obavlja takav postupak, a iz imovine fonda. Fond ne mora da bude pravno lice, ali je društvo za upravljanje fondom naravno pravno

Potpuno podržavam preciziranje koje se tiče umanjenja poreza na stan u vlasništvu ili kuću u vlasništvu, gde se umanjenje do 50%, najviše 20.000 dinara, ostvaruje ne kako je pisalo – ukoliko vlasnik stanuje u stanu, nego ukoliko u stanu ima prijavljeno prebivalište. Znači, to je jedna znatno bolja formulacija u pitanju.Takođe, kada su u pitanju pogoni prerađivačke industrije, poreska osnovica za njih je knjigovodstvena vrednost. Da ne bi došlo do zloupotrebe, precizirano je da je to samo u situaciji kada se pogon prerađivačke industrije koristi za tu namenu. Dobro je što je došlo do olakšica kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja manjeg obima, odnosno primarna poljoprivredna proizvodnja, gde su objekti takve proizvodnje za one koji ne koriste poreske knjige, odnosno nemaju obavezu vođenja poreskih knjiga, prosto izuzeti izuzeti iz poreza.Ja bih se ovde najviše zadržao na porez za nekretnine u lokalnim samoupravama, obzirom da smo, recimo, mi u Nišu u proteklom mandatu porez na imovinu, porez na nekretnine prepoznali kao drugi najvažniji izvor finansiranja lokalne samouprave. Prosto, porez na zarade je najveći i glavnina naših prihoda tekućih potiče iz tog poreza, ali porez na imovinu je nešto gde smo mi prepoznali, gde je gradonačelnik Bulatović prepoznao potencijal koji nije iskorišćen.Mi smo, recimo, za poređenje, 2012. godine u Nišu ostvarili porez na imovinu 170 miliona. Naravno da je naša administracija od 2012. do 2016. godine napravila određene pomake i mi smo 2017. godine ostvarili taj porez u iznosu od 453 miliona.Međutim, 2017. godine gradonačelnik je napravio radnu grupu koja je imala zadatak da reformiše lokalnu poresku administraciju i u saradnji sa gradskim opštinama i javnim preduzećima napravljen je popis nekretnina u gradu. Kao rezultat toga imamo da je broj nekretnina uvećan za dva puta, odnosno broj nekretnina koje podležu porezu je dupliran, tako da je 2018. 2018. godine potencijalna poreska obaveza poreza na imovinu bila negde milijardu i 180 miliona, a sledeće godine je evidentirano još 12.000 nekretnina više, tako da je poreska obaveza potencijalno bila milijardu i 370 miliona.Naravno, 370 miliona.Naravno, tu smo uradili pet stvari. Ne samo što su ekipe obišle teren i potpisale objekte, nego je došlo i do konstatovanja stvarne veličine određenih objekata, odnosno njihove korisne površine. Rešenja o nasleđivanju su evidentirana, kao i ugovori o kupoprodaji. U zakonu sam primetio jednu dobru stvar, odnosno u ovim izmenama, da se javni beležnici obavezuju da u roku od 30 dana dostave kupoprodajne ugovore ili rešenja o nasleđivanju lokalnoj poreskoj administraciji.Zanimljive su i izmene kada je u pitanju zoniranje. Znamo da svaka lokalna samouprava mora da ima najmanje dve zone opremljenosti i da se prosečna cena u zoni utvrđuje tako što se tokom, do sada je bilo devet meseci, sve prodajne cene saberu i podele, odnosno nađe prosečna prodajna vrednost.Zanimljivo je da se ovaj period povećava na 12 meseci, što sa sobom vuče dva benefita. Prvo, duži vremenski period značio bi veći broj slučajeva koji upadaju u taj period, a to znači tačnije jedno pravednije određivanje prosečne vrednosti. U slučaju kada nemamo tri prometa u određenoj zoni za objekat ili određenu vrstu objekta, povećanjem period sa devet na 12, mi u stvari povećavamo verovatnoću da se taj treći slučaj ili tri slučaja tako da ovo povećanje perioda sa devet na 12 meseci u kojem se računa prosečna cena po zoni je vrlo dobro, iz ova dva razloga.Takođe, mislim da je dobro rešenje za određivanje prosečne cene u najopremljenijoj i najneopremljenijoj zoni, na način da se za te cene uzima za cenu u najopremljenijoj zoni najviša prosečna cena zona koje teritorijalno okružuju tu zonu, a za prosečnu cenu u najneopremljenijoj zoni uzima se najniža prosečna cena onih zona koje teritorijalno okružuju tu zonu.To su, sa aspekta nekoga ko se pomalo bavio tim stvarima, vrlo dobra zakonska rešenja. Moj zaključak je, na osnovu onog iskustva koje mi imamo u Nišu, da je dobro da u gradu postoji više zona opremljenosti. Mi imamo 11 zona. Mi nismo povećavali poresku stopu, nismo povećavali jediničnu cenu poreza po zoni, ali smo većim obuhvatom i evidencijom stvarnog realnog stanja na terenu uspeli da za nekoliko puta uvećamo poreske prihode.Zaista prihode.Zaista iz sveg srca podržavam ove izmene koje su na dnevnom redu i čestitam na uspehu koji ste nam danas saopštili. Hvala. Zahvaljujem, kolega.Kolega Uglješa Mrdić ima reč. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre i saradnice ministra, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, ovi predloženi poreski i carinski zakoni će u velikoj meri da unaprede rad kako Poreske uprave, tako i Uprave carina u narednom periodu i jasno je koliko su dobri za dalji ekonomski i privredni razvoj Republike Srbije.Vama, ministre, čestitam na svemu što ste uradili u prethodnom periodu i što sada radite što se tiče finansijske stabilizacije Srbije i ekonomske politike. To je samo potvrda da što se tiče i finansijske i ekonomske politike Vlada Srbije radi odlično, radila je odlično, kako Vlada Srbije, tako i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Međutim, s jedne strane imamo situaciju da vi koji ste ministri u Vladi i koji imate određene konkretne zadatke po oblastima, u ovim teškim trenucima i borbe protiv korone i mafije, radite svoj posao maksimalno u interesu građana Srbije, a s druge strane imamo gotovo svakodnevne organizovane napade od strane tajkuna, najčešće onih, o čemu su moje kolege govorile detaljno, koji ne samo da nisu plaćali porez, nego su pokradali našu državu, budžet, sve građane Srbije, u svoje džepove stavili stotine miliona evra, koji podržavaju i određene mafijaške klanove, a s druge strane mi ovde narodni poslanici pružamo vama u izvršnoj vlasti punu podršku kako bi se poštovali i primenjivali svi ovi zakoni, a naročito ovi koji se tiču poreske politike.Takođe, moram da istaknem još jednu stvar i neću mnogo dužiti. Da nije bilo ove sjajne finansijske politike Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića u prethodnom periodu, mi danas ne bismo mogli da odgovorimo na aktuelne izazove kada je u pitanju borba protiv korona virusa, a jedan od rezultata je što naš predsednik Aleksandar Vučić i večeras obilazi radove na kovid bolnici u Batajnici. Dakle, država je vodila računa i kada nije bilo korone da se ulaže u zdravstvo, a ne bi bilo novca za ulaganje u zdravstvo da se nije vodila dobra finansijska politika i ekonomska politika Vlade Republike Srbije koju je podržavao i vodio predsednik Aleksandar Vučić, i dok je bio premijer i sada kao predsednik Republike Srbije. Pre vas, odnosno pre nas, do 2012. godine, a u Beogradu do 2014. godine bili su na vlasti oni koji ne samo da nisu ulagali u bolnice, nego su uništavali bolnice.Gospodine ministre, vi odlično znate kao gradonačelnik Beograda kakvu ste situaciju zatekli kada ste prvo postali predsednik privremenog organa, a potom i gradonačelnik Beograda, šta je radio vaš prethodnik Dragan Đilas kao gradonačelnik i u kakvom stanju vam je ostavio naš glavni grad, našu prestonicu.Prema tome, ovim putem želim da pružim punu podršku i vama kao ministru i Vladi Republike Srbije što se tiče odlične finansijske i ekonomske politike istovremeno, da i ovog puta, a videli smo i današnji presek što se tiče korone, da pružimo jednu veliku podršku našim junacima, to su naši lekari, koji se svaki dan bore ne bi li sačuvali koji život više i uspevaju u tome. Nije lako, ali mi smo, zahvaljujući politici predsednika Vučića, Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja, i u ovom teškom vremenu borbe protiv korone uspeli da i broj obolelih i broj žrtava svedemo na mogući minimum.I na kraju, puna podrška Vladi Srbije u borbi protiv mafije, jer borba protiv mafije, već ovih dana vidim određene rezultate, direktno je vezana sa ovim zakonima, jer što je bolja borba protiv mafije i kada imamo konkretne rezultate, to je i više novca u budžetu Srbije. Jer ko nije plaćao poreze? Nisu plaćali upravo kriminalci, nisu plaćali tajkuni.Mi smo ovih dana svedoci hapšenja pripadnika najopasnijih kriminalnih klanova u regionu. Ovim putem želim da iskažem punu podršku, prvenstveno hrabrosti i snazi predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srbije i Vlade Srbije, jer Vlada Srbije predvođena Anom Brnabić se i sada nalazi u ozbiljnim izazovima, a mafija odgovara. Mafija odgovara i putem medija, mafija odgovara i putem tajkuna, mafija odgovara i putem pretnji.Moje kolege su govorile o po meni umobolnim pretnjama upućene porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njemu lično. Svi oni iz SNS i članovi i članovi Vlade Srbije koji stanu u odbranu predsednika Vučića i oni su automatski izloženi napadima od strane istih tajkuna, istih mafijaša, istih onima koji uopšte nije bitan i državni i nacionalni interes Republike Srbije.Prema tome, želim da vam kažem da moje drage kolege iz SNS, a to očekujemo iz drugih poslaničkih grupa i od drugih poslanika da podrže i u danu za glasanje da izglasamo ove zakone i samim tim pružimo još jednu podršku i Vladi Srbije i predsedniku Srbije. Živela Srbija! Hvala vam. **Marija Jevđić** Hvala kolega.Prema prijavama za reč sledeći je narodni poslanik Aleksandar Marković.Izvolite.

a čuli smo u dosadašnjoj raspravi kako od ovlašćenog predstavnika naše poslaničke grupe, gospođe Čarapić, tako i od svih ostalih govornika, da kažem sve one argumente i razloge zbog kojih treba usvojiti predložena akta. Da ne bih došao u situaciju da ponavljam koji su to ključni razlozi, ali i ciljevi koji se ovim zakonskim rešenjima postižu, ja bih iskoristio ovo javljanje.Danas kada razgovaramo o poreskom postupku, kada razgovaramo o poreskoj administraciji, kada govorimo o efikasnosti našeg poreskog sistema, kada govorimo o unapređenju poreske politike u Srbiji, da ukažem ministre, na jednu pojavu koja je zainteresovala javnost, a koja ukazuje na moguće zloupotrebe prilikom emitovanja spotova koji pozivaju na bojkot parlamentarnih izbora.Naime, izbora.Naime, brojni mediji danas pišu o tome da je privatna firma izvesne Jovane Polić, ko ne zna, u pitanju je bliska saradnica onog Slaviše Lekića, e ta firma te Jovane Polić je platila spotove za bojkot izbora koji su se tokom predizborne kampanje emitovali na televizijama N1 i Nova S, a onda ih potom prosledila i ustupila Draganu Đilasu i njegovom tadašnjem Savezu za Srbiju. U pitanju je preko 400 emitovanih spotova koji su vizuelno bili identični kampanji kakvu je sprovodio Dragan Đilas u pozivu na bojkot. Ako kamera može da zabeleži, to otprilike ovako izgleda. Dakle, nema gotovo nikakve razlike između kampanje Dragana Đilasa i kampanje koju je platila privatna firma bliskog saradnika Slaviše Lekića. Firma se zove JSP. Na njenom čelu je, kao što sam rekao, dugogodišnja saradnica Slaviše Lekića, Jovana Polić. Dodao bih da je od ranije poznata po raznim raznim antisrpskim projektima i antisrpskim filmovima.Ovo ministre ne tvrdi niko iz SNS. Dakle, ovo nije ničija paušalna ocena, već je u pitanju godišnji izveštaj CINS.

utiče na CINS. Treba se setiti da je upravo ta ekipa, ta ista ekipa napravila onaj po zlu čuveni film, oni to tako zovu, film koji se zove „Vladalac“, a koji su do iznemoglosti posle vrteli na N1 televiziji u kome je u dva nastavka promovisana najprljavija do tada, slobodno ću reći, nezabeležena najprljavija kampanja i potpuno otvorena mržnja prema Aleksandru Vučiću.Dakle, film u kome grupa opskurnih likova najotvorenije vređa predsednika države i to na najgori mogući način. Dakle, setite se količine tih Setite se te monstruozne hajke. Setite se da su u pitanju desetine i desetine najrazličitijih mogućih uvreda izrečene na račun predsednika države u tom nazovi filmu. Sad se ispostavilo da je ista ta ekipa platila emitovanje Đilasovih spotova na Šolakovim televizijama. Onda ih je posle toga besplatno ustupila Draganu Đilasu da to dalje kači na jutjub kanale.Sada ja pitam, šta je motiv za ovu ujdurmu. Da li je u pitanju pokušaj zametanja tragova nesumnjivoj vezi Đilasove politike i Šolakovih medija, ne zanemarujući pri tom njihovu dokazano od ranije finansijsku vezu i ortakluk. Ili je u pitanju motiva da se izbegne obaveza pred Agencijom za sprečavanje korupcije jer novac za ovu kampanju formalno i zvanično nije dala nijedna politička stranka već privatna firma i to navodno iz sopstvenog ubeđenja, ako je i ko u Srbiji spreman da poveruje da je u pitanju sopstveno ubeđenje.Treće pitanje ministre, koje se nameće s tim u vezi, vezano je za cenu koja je plaćena za ove spotove. Dakle, uočena je ogromna razlika između cene ovih spotova i cena plaćenih od ostalih političkih stranaka. Evo, za primer, navešću da je SNS za 28 predizbornih spotova na istoj toj televiziji platila 3,9 miliona dinara, a Polićeva za preko 400 spotova je platila 1,2 miliona dinara. Dakle, gde je tu logika, gde je tu elementarna finansijska logika.Sva ova pitanja upućuju na potrebu otvaranja šire istrage, da kažem, o mogućim finansijskim mahinacijama, te ja apelujem na vas ministre a i na poreske organe da u skladu sa svojim ovlašćenjima, nadležnostima, utvrdite ima li ovde prekršajnih i krivičnih elemenata. Zahvaljujem.

poštovane dame i gospodo, šta reći više kada su koleginice i kolege već rekle o ovom setu predloženih zakona. Međutim, ja ću spomenuti predlog zakona koji niko danas nije spomenuo, samo nekoliko rečenica, Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj Republike Srbije. Radi se o zajmu od sto miliona dolara za realizaciju Projekta

da se aktiviraju sve one investicije i da se pridonosi onim investicijama koje Vlada Republike Srbije već realizovala ili ih čak sad realizuje. To će pridoneti i boljem suzbijanju virusa Kovid-19, a u tu svrhu kupi će se neophodna oprema, izgradiće se kapaciteti za nadzor i pružanje tehničke pomoći.Poštovane dame i gospodo projekat će se afirmisati na taj način da će finansirati aktivnosti koje imaju četiri cilja. Prvo, ograničenje lokalnog Kovida-19, drugo razvoj i operacionalizacija mera ne socijalne, rekao bih, fizičke distance kroz zakone i kroz propise.

Toliko o tome.Kada sam već kod ovog Kovida-19, gospodine ministre u borbi za suzbijanje Kovida-19 sudelovalo je čitavo naše stanovništvo, a najviše su učestvovali naši zdravstveni radnici,

Dakle, ne za suzbijanje, nego za širenje Kovida-19, i to svesno učestvuju na zaražavanju naših stanovnika i na smrtnosti naših građana.Poštovani građani, vi to vidite preko određenih mreža i portala. Ja ne volim govoriti uopšteno, zato ću konkretizirati neke stvari, pa ću sad nabrojati koji su to ljudi. Između ostalih, ima ih jako mnogo, odmah da kažem tu su profesori univerziteta, lečnici, obični građani, političari. Dakle, nema koga nema u toj, je li, borbi za širenje, ne protiv, nego za širenje Kovida-19.Između ostalog, tu je

Šta rade inspekcija tu? Dakle, profesor fizičkog vaspitanja to radi.Dalje, prof. dr Mira Alečković. Ja sam je prozivao unazad, čini mi se, 15 dana ovde, u ovom visokom domu, a ona i dalje nastavlja. Svakodnevno, iz dana u dan psuje najpogrdnijim rečima predsednika Republike, Vladu Republike Srbije, Krizni štab

je ovo izmišljotina, a profesor univerziteta, radi sa našim studentima. Gle čuda, ima udruženje, zove se „Otadžbina“. O kojoj ona otadžbini govori? Ona radi protiv otadžbine,

prema porodicama nastradalih od Kovida-19. On stalno pokušava tu tešku bolest i nesreću ljudi koristiti za svoje jeftine političke probleme.Poštovani građani, on je to radi i dok je bio na vlasti. Sećate se? U jeku pandemije, za vreme karantina, samo da vas podsetim, Đilas je pozivao naše penzionere da slobodno šetaju, tvrdeći da im virus ne može ništa, a danas besramno napada ljude koji uspešno štite zdravlje naših građana i naše ekonomije, između ostalog i vas, gospodine ministre Siniša Mali, Vladu Republike Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića.Đilas je, samo da pojasnim, pre pet meseci kritikovao uvođenje policijskog časa i kukao kako nikako ne sme da nas iko zatvara, bez obzira

i uvodi nove mere zbog trećeg talasa širenja virusa Kovida-19, Điki mafija priča kako država ne preduzima ništa da spreči širenje opasnog virusa, itd.Poštovani građani, nemojte se čuditi što je to od Đilasa. Pa, taj Đilas je 13.08. gospodnje 2009. godine u razgovoru sa otpremnicom poslova američke ambasade u Beogradu izjavio, citiram: „Zalažem se za hapšenje Mladića i odreći ću se Kosova“ i svrstao se u izdajničke bitange naše zemlje.Idemo dalje. Nije on jedini. Čak i ostali opozicioni političari, a i on, pokušavali su da iskoriste smrt našeg patrijarha za svoje bolesne sprdnje i obračun sa aktuelnom vlasti, što ste mogli čitati danas i ova dva, ova dva, tri dana u poslednje vreme.Priključio se njima i sportaš Ikodinović. Gle čuda, taj kao vrhunski sportaš, citiram: „Na sahrani patrijarha

šta reći o njemu? Širi neistine o vremenu smrti našeg patrijarha Irineja, ali sa ciljem satanizacije predsednika Republike Aleksandra Vučića. Šta je rekao, ja ću citirati. Citiram, Boško Obradović kaže: „Verujem

jer njegov je obraz tvrđi nego đon od cipele i ne može da se stidi.Poštovane dame i gospodo, Bošku Obradoviću nedostaje patriotizam. Ima manjak patriotskog duha, ali nemojte se čuditi što on to govori. Ja ću uvažene građane podsetiti na nekoliko stvari koje je on rekao, pored ostalog i šta je učinio.Upad u RIK, sećate se? Napao je članicu RIK-a. Upad u opštinu Pećinci,

upad u zgradu Skupštine opštine Gornji Milanovac, pokušaj upada u REM, pokušaj upada u zgradu Predsedništva Republike Srbije, upad u zgradu Skupštine grada Beograda, rušio ogradu ispred Predsedništva Republike Srbije, sećate se, poštovani građani? Upad u Narodnu skupštinu Republike Srbije i zastavom nasilno otvarao vrata, ulazna vrata, Napad na dr Martinovića na sednici Administrativnog odbora, napad na novinarku „Pinka“, napad na dr Martinovića na sednici Narodne skupštine 29.12.2019. godine i fizički ga ovde pred predsedavajućom napao, zatražio od Vojske Republike Srbije da izvrši državni udar i uhapsi predsednika Aleksandra Vučića, zapretio Aleksandru Vučiću šamaranjem zbog tobožne izdaje Kosova i Metohije.Dana,

preživeo i baš zato sada je pravi moment da se intenziviraju napadi na njega iz svih raspoloživih oružja.“ Da li možete, poštovani poslanici, verovati da to izgovara jedan prvak političke stranke?Šta bi bilo kada bi on bio umesto predsednika Skupštine Dačića, pa predsedavao u ovoj Narodnoj skupštini? Pa, ne bi niko ostao ovde. Sve bi pokušao da fizički napada.Napao

Gle čuda, umesto nas, odgovorio mu je njegov partijski kolega Goran Ješić, koji je rekao 20.02.2020. godine, citiram: to ima veze sa jednom budalom

političku kampanju. Normalno, misleći na Boška Obradovića.Na kraju, poštovane dame i gospodo, u ovu kampanju protiv Aleksandra Vučića, Jorgovanke Tabaković u najnovije vreme i Siniše Malog, unazad tri dana, gle čuda, uključila se i Jelisaveta Sabljić, zvana Seka, glumica.Dozvolite da kažem… A da li znate zašto napada dr Jorgovanku Tabaković? Zato što je najbolji guverner Narodne banke u zadnjih 20 godina. Da li je tako, poštovani građani?Zašto

pa čija je zasluga finansije u zadnjih tri godine? Najbolji finansijski uspeh smo doživeli za vreme njega. E, to vam, gospodine Mali, nikada neće oni oprostiti.Dozvolite da se malo na njoj zadržim.

Tasovca i Vukosavljevića. Nju ne interesuje Muzej savremene umetnosti i druge kulturne ustanove. Znate šta je odgovorila ko je najbolji ministar kulture? Rekla je Lečić. Znate zašto? Jer, kaže: „Uveo je nacionalne penzije“, pa dodaje: „A Maja Gojković,

citiram: „Otadžbina je tamo gde vam je dobro, a ne gde vam je sarma“, završen citat.Gospođo Sablić, vi imate manjak ili ti nedostatak patriotskih osećanja. Patriotizam je kamen temeljac, dame i gospodo, čovekove moralnosti. Patriotizam je svetinja čovekove duše. Zapamtite gospođo Sablić, još je rimski pesnik Seneka rekao, citiram i podvlačim ovo: „Ne volim ja svoju otadžbinu zato što je lepa, zato što je bogata, zato što je napredna, volim je zato što je moja“, završen citat.Kako onda, gospođo Sablić, možemo objasniti patriotizam Holanđana koje vezuje ljubav prema močvarama?

Patriotizam je najlepša vrlina građanina, kojom čovek teži da unapredi dobro i kulturu u kojoj vi radite, svoje otadžbine i položi život, ako zatreba. Ljubav prema otadžbini je religija srca, gospođo Sablić.Kada

u vreme prodiranja Austrijske vojske u Srbiju došao među svoje vojnike, to ste mogli gledati ovih dana na TV ekranima, ne doduše autentično, pošto su neki bili nezadovoljni zbog odstupanja i velikog umora, rekao im je, citiram: „Verujem da ste umorni posle toliko ratova, ali znajte da danas kao nikada do sada otadžbina potrebuje vašu pomoć. Saosećam sa vama da ste željni svojih milih i dragih, i zato ja, vaš kralj, razrešavam vas zakletve meni date, i da ću ja sa svoja dva sina, ovde poginuti braneći rodnu grudu i da će neprijatelj ući u našu otadžbinu samo preko mrtvih naših telesa“, završen citat.I, sasvim na kraju, gospođo Sablić, prelistavajte istoriju srpskog naroda, da ne bi ostali stranac u vlastitoj otadžbini. Hvala. Zahvaljujem.Narodna poslanica Sandra Božić. Zahvaljujem.Predsedniče Narodne skupštine, gospodine Dačiću, uvaženi ministre, uvažena predstavnice Ministarstva finansija, poštovane kolege narodni poslanici i pre svega poštovani građani Srbije, s obzirom da je gospodin i moj dragi kolega, gospodin Atlagić, uvek inspirativan u svojim govorima, dodala bih samo jednu moju omiljenu rečenicu a tiče se patriotizma -Patriotizam se ne uči u školi, to je nešto što te baba nauči.Tako da, je to suštinski pokazatelj svega onoga što zapravo trebalo bi da od kuće ponesete, ali nažalost svedoci smo da se to ipak ne dešava u Srbiji, u pojedinim, ali na sreću, u manjinskim delovima i grupacijama.Dakle, na koncu ove današnje rasprave, zaista moram reći vrlo iscrpne, ne postoji ono što bismo još dodali, a što bi upotpunilo ovu raspravu i dopunilo, možda i naše znanje, a i obaveštenje našim građanima, šta to donose nove izmene zakona koji su danas pred nama.Svakako, ono što je sigurno da je ovaj set zakona još jedan u nizu koji će građanima Srbije obezbediti uređeniji sistem, obezbediti bolji standard života, odnosno življenja i unaprediti dalje ekonomsku politiku Republike Srbije, a vama gospodine Mali sasvim sigurno svako od nas ovde dužan je da čestita, jer ste pored našeg predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, ministra Lončara naravno, predsednice Vlade Ane Brnabić i ostalih članova ove Vlade, pre svega najzaslužniji za ekonomske rezultate koje Srbija danas ima i koji je svrstavaju na prvo mesto u Evropi po svim parametrima.Naravno da ste zaslužni i za to što ćemo sledeću godinu i naredne tri dočekati kao sasvim sigurno prvi ili među prve tri zemlje u Evropi po privrednom rastu. Smatram da je vaš udeo u tome zaista takođe od ključnog značaja.Međutim, značaja.Međutim, prethodni dani, dani koji su iza nas su dani zaista neizmerne tuge, dani u kojima smo ispratili ono što nam je, celom srpskom narodu, čitavom pravoslavnom svetu, zaista vredelo, našeg patrijarha Irineja. Ti dani jednostavno nisu bili ni za šta drugo, osim za dostojanstvenu tugu, za jedan veličanstveni ispraćaj, dostojan čoveka kakav je bio patrijarh Irinej.Nažalost, imali ste priliku da vidite, čujete, pročitate u tim danima i pojedine naslove nekakvih novina i sajtova, koji baš nisu bili prikladni trenutku u kojem smo se nalazili.Ja sam lično bila izuzetno pogođena takvim naslovima i iskreno sam se suzdržavala svih ovih dana poštujući i tri dana koje smo proglasili kao žalost i neku osnovnu kulturu, kao što rekoh, o patriotizmu naučite prvo u kući pa i o poštovanju drugih i nekih osnovnih normi naučite upravo u kući, ali očigledno je i naravno sačekala sam ovaj trenutak ovde da za govornicom tamo gde je apsolutno i mesto ovakvom ovakvom govoru, zaista kažem ono što mi je na srcu i na duši bilo ovih dana.Dakle, u periodu kada smo, podsećam, tugovali i kada smo, pre svega, morali da pokažemo jedno jedinstvo i zajedništvo, pojedini mediji, pre svega ovde mislim na medije Dragana Đilasa, na sve one kojim posredno on rukovodi i kojima diktira naslove svakodnevno, imali ste priliku da čujete svakakve zverske i monstruozne, pre svega bezbožne naslove koje su koristili samo jednoj jedinstvenoj stvari, a to je da čak i u tom trenutku političko profiterstvo zapravo ima prednost u odnosu na zdrav razum.Ja ću zaista koliko god je to mučno, ali zarad onih koji gledaju danas ovaj prenos, moje kolege narodni poslanici i vi ministre, sasvim sigurno ste to ispratili, ali zarad građana Srbije prosto da negde se ne zaboravi ovaj težak momenat za srpski narod i srpsku državu i način na koji je to jedna druga Srbija nama, na svu sreću nepoznata, strana, daleka od građana Republike Srbije, daleka od interesa Republike Srbije ipak govorila.Ovo

„Koji sve ministri nisu došli na sahranu Irineja“, itd. Nažalost, ovih naslova je još mnogo. Ne kažem, samo naslova, nažalost to je sve pratilo detaljno objašnjenje.Svi

na Aleksandra Vučića. Dakle, samo se nastavila u nizu još jedna od hajki Đilasovih medija na predsednika Srbije.Podsetiću vas da u vreme kada je još jedan velikodostojnik crkveni dušu predao Bogu, vrlo skoro pre ovoga, takođe je meta bio Aleksandar Vučić u naslovima koji su svakodnevno bivali istaknuti u Đilasovim medijima. Tako je i sada Aleksandar Vučić kriv za sve ono što se dešava u Srbiji.Isto Srbiji.Isto tako, podsećam sve Đilasove medije i samog Dragana Đilasa da za ove rezultate koje smo, a danas smo čuli još jedan nov podatak od ministra Malog koji se odnosi na trgovinu hartija od vrednosti, gde se Srbija danas posle toliko godina nalazi, za to je kriv Aleksandar Vučić. I ja ću vam reći – tačno je. Za ekonomski napredak, za ono kako danas građani Srbije vide i percipiraju i sebe i svoj život u Srbiji, kriv je Aleksandar Vučić, kriva je Vlada Republike Srbije. Za sve rezultate, za broj jedan u Evropi, za broj jedan po tome koilko i kako se borimo sa virusom korona kriv je Aleksandar Vučić. Okrivite Aleksandra Vučića za sve.Ali, za ove zlonamerne, maliciozne, lešinarske naslove u novinama, kriv je Dragan Đilas i niko drugi. Sram nije nešto što on poznaje. Upravo sa ovog mesta želim građanima Srbije da skrenem pažnju da je ovo nešto što Srbija ne sme zaboraviti. Srbija ne sme zaboraviti i ne sme dopustiti da ovo postane narativ, hajka koja se neprestano vodi protiv predsednika Srbije.Danas su moje kolege govorile o tome, pokazivale su vam i slike u kojima se predsednik Srbije zajedno sa svojim sinom, svojim bratom, nalazi na slikama koje su propagirane na Novoj S, N1, Đilasovim medijima, Đilasovoj produženoj ruci, poredi sa kriminalcima u koje se njegov život direktno stavlja u opasnost, život njegovog starijeg sina, život njegovog mlađeg sina. Čak i danas, gde kažu da je njegov najmlađi sin samo hologram, da ne postoji. Dakle, do te mere idu monstruozne izreke, naslovi i, na kraju krajeva, čitava propaganda Dragana Đilasa.Da su Đilasovi mediji samo alatka u rukama tajkuna govore upravo i ovi navodi koje je moj kolega Aleksandar Marković pre mene izneo, a tiču se zaista sramnog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija i uopšte ponašanja u kampanjama, pogotovo u izbornim kampanjama, gde, čuli smo, sasvim sigurno, jedan od idejnih tvoraca spota koji se odnosi na bojkot jeste saradnica Slaviše Lekića. I ništa to ne bi bilo toliko ni senzacionalno, bez obzira koliko je loše i pogrešno, da isti taj Slaviša Lekić u nekom prethodnom periodu, a ja ću se nadovezati tu na kolegu koji je izneo sve podatke vezano za ovaj slučaj, ali ono što prosto moram da dodam da bi građanima Srbije negde približila celokupnu ovu sliku, jeste da je u neko prošlo vreme Dragan Đilas poklonio, dao šest miliona dinara upravo tom Slaviši Lekiću. Kako i zbog čega?Slaviša Lekić se nalazi na čelu „Medija centra“. „Medija centar“, kojim rukovodi NUNS, Nezavisno udruženje novinara Srbije, to nikakva tajna nije, to sve možete proveriti u u APR-u, dostupni podaci, dakle, takav „Medija centar“ koji se nalazi u finansijskim problemima, koji pripada načelno NUNS-u, na čijem čelu se nalazi Slaviša Lekić, uzima šest miliona od istog tog tajkuna koji upravo samo takve odnose, transakcione, i poznaje, pa se ovde postavlja jedno dodatno pitanje, pored toga da li se ovim spotom krši zakon, da li je uopšte Stranka slobode i pravde koja je preuzela spot o bojkotu prijavila ovaj spot kao deo svoje kampanje, odnosno donaciju, koju je dužna da prijavi Agenciji za sprečavanje korupcije, ili je to prećutala? Ostaje nam da vidimo.Dakle, ovom tvrdnjom zapravo mi dokazujemo sve ono što je unazad Verica Barać zapravo govorila i za šta je optuživala upravo lično Dragana Đilasa, a to da je on kao neko ko trguje sekundama, to nam ništa nepoznato nije, nije više ni građanima Srbije nepoznato na koji način je Dragan Đilas stekao svojih 619 miliona, jedan suvereni vlasnik reklamnog prostora u Srbiji, koji i te kako može da izvrši dobar manevarski prostor i na taj način dođe u posed jednog medijskog prostora koji je vrlo ozbiljan, a u kampanji koju smo imali priliku da ispratimo u junskim izborima videli smo i koliko je širok taj prostor, tako da sve priče o nekakvim cenzurama ili medijskim neslobodama zaista danas ne stoje. Zapravo, videli ste da upravo na ovom primeru, bojkot spota, cenzura postoji na televiziji Nova S i N1. Izneo je podatke kolega. Koliko se sećam, taj spot je emitovan preko 400 puta. Da ne pričam o ceni koju je izneo, koja je za SNS bila gotovo devet puta veća.Postavlja se krajnje pitanje – koju uslugu je na ovaj način Dragan Đilas zapravo učinio učinio ili tražio od NUNS-a, koji je, ponoviću, vlasnik „Medija centar“ na čijem centru se nalazi Slaviša Lekić i da li je zloupotreba bojkota spota u izbornoj kampanji samo deo vraćanja nekog duga? To ostaje nama da se pitamo. Ostaje nam da sve te marifetluke iza kojih se Dragan Đilas krije analiziramo, da pokušamo da na zakonski način da dođemo do odgovora i da u tu svrhu se angažuje apsolutno svaki milimetar ove države i iskreno se nadam da ćemo do te istine od 619 miliona u nekom narednom periodu i doći.Ne mogu da završim današnje izlaganje da ne spomenem jedan biser današnjeg dana koji takođe u ovoj udruženoj opoziciji za bojkot i propast prisutan, a to je Sergej Trifunović. Spomenuli ste ga maločas, profesore, i sve ono što je izrekao sramno vezano za smrt patrijarha, ali nije tome kraj. Vi biste na dnevnom nivou mogli svakakve nebulozne izjave Sergeja Trifunovića da prikupljate, ne daj Bože da ih analizirate, onda bi značilo da sa vama nešto nije u redu.Dakle, glumac i bivši predsednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović pozvao je na bojkot EU. Dakle, Srbiju koja se nalazi na putu EU, koja drži do evropskih vrednosti,

oni bi prvi trebali da budu na tom putu i da brane evropske vrednosti. Oni prvi sarađuju i prvi su kada treba nešto reći i evroparlamentarcima kada dođu u goste kod nas pa pokušavaju da nam nametnu Đilasova načela i merila izborne demokratije.Evropski demokratije.Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je u ponedeljak da Vlada Srbije zahvaljujući velikoj većini u parlamentu može vrlo brzo sprovesti reforme u oblasti vladavine prava i medijskih sloboda. Možemo da se složimo sa ovom rečenicom i ne. To je već stvar za jednu drugu vrstu konverzacije i diskusije, ali svakako ono što je bitno jeste na koji način opozicija vidi Evropu i na koji način opozicija ima uopšte odnos prema ovom pitanju govori upravo ono što je Sergej iza iza toga na svom Tviteru, jer tu se odvija njihova politika. Ne možete vi videti ništa drugo osim nekakve sramne konferencije za novinare koju je danas održala recimo Marinika Tepić za koju zaista više niko nije siguran ni između redova šta treba pročitati i šta treba tu razumeti, osim nekakvih krivičnih prijava koje večito mlataraju u vazduhu, a od svega ostanu samo pojedine izgubljene kokoške, o kojima Marinika nešto više zna od nas.Dakle, hajde da bojkotujemo EU je njihova nova parola, a suštinski zaista mislim da čak i ovom izjavom zaokružuju samo ono što rade sve vreme trajanja njihove kampanje, ne mogu da kažem izborne kampanje jer je nisu imali, bojkotuju sami sebi, bojkotuju pravo da Srbija krene napred u evropski proces, bojkotuju da Srbija krene dalje u ekonomsku stabilnost do koje je došla, bojkotuju to da građani Republike Srbije budu na putu prosperiteta i napretka na kojem je Srbija odavno. Oni imaju izbor da se priključe tom putu ili da zauvek ostanu u bojkotu, ali nažalost znamo i sami da bez obzira na to što bojkotuju sami sami sebe, za početak, pa onda i sve drugo, novac ne bojkotuju.To je ono do čega se iskreno drže, to je vera kojoj se klanjaju i to je ono u šta iskreno i najviše veruju.Dakle, u koliko ostanu na tom putu, zaista mi nemamo ništa protiv, neka samo nastave, ali neka ostave na miru sve ono što su vrednosti Srbije, neka ostave na miru ono što nam je u amanet ostavio naš patrijarh i sve one vrednosti za koje ćemo se zalagati, za koje ćemo se boriti, a to je pre svega razvijanje Srbije, razvijanje Republike Srpske i borba za Kosovo i Metohiju. Hvala. Zahvaljujem.Pošto smo iscrpeli listu govornika

reč?Ako ne, onda pitam, a vidim da se prijavio ministar Siniša Mali na kraju današnje rasprave, da izrazi svoje zadovoljstvo zbog toga što smo zajedno. Hvala puno.Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, samo za kraj, naravno ono što je gospodin Dačić rekao, uz veliko zadovoljstvo za jednu veoma konstruktivnu diskusiju, drago mi je što ste razumeli značaj predloženih zakona, zakona koji se odnose na unapređenje rada Poreske uprave i unapređenje rada Uprave carina.Mi se trudimo da iz godine u godinu stope rasta naše ekonomije budu što veće. Da imamo što već prihode u budžet od privrednih aktivnosti. Iz tih prihoda finansiraju se i povećane plate, povećane penzije i rast minimalne cene cene rada iz godine u godinu, finansiraju se autoputevi, rade kovid bolnice, kupuju lekovi i medicinska oprema, sve ono što je neophodno, ne samo da pobedimo pandemiju Korona virusa, već i da izgradimo bolje i lepše društvo u Srbiji.Daću vam samo par podataka da vidite o kojim se o kojim se brojkama radi, koliko je važno iz godine u godinu, iz dana u dan boriti se za unapređenje rada poreske administracije i Uprave carina. Videćete u budžetu za narednu godinu, ukupni prihodi, recimo samo do PDV koju projektujemo su 600 milijardi dinara. Dakle, prihodi od PDV u budžetu projektovani 600 milijardi dinara. Jedan odsto

kao jednokratnu pomoć svim zaposlenim u zdravstvu prošle nedelje je negde oko 1,5 milijardi dinara. Dakle, samo da vidite kako neke stvari mogu da se promene i kako dobijaju i kako su jasnije u perspektivi kada upoređujete sa nekim ciframa. Prihodi od Carine za sledeću godinu 53 milijarde dinara, samo 1% više samo 1% više pa smo nove novce zaradili i više novca zaradili. Akcize recimo, 316 milijardi dinara. o tome ćemo naravno razgovarati kada budemo govorili o budžetu za narednu godinu.Samo da vam kažem da samo 1% na godišnjem nivou boljeg grada, veće privredne aktivnosti, veće efikasnosti znači veći prihod u budžetu, samim tim imamo više prostora i za veće plate i za veće penzije i za škole i za zdravstvo i za autoputeve.

Zahvaljujem gospodine ministre.Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 5. dnevnog reda.Pošto reda.Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu, a obzirom na to da na predloge zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o predlozima zakona u celini.Dame

poslednjeg četvrtka u mesecu biti održan 26. novembra sa početkom u 16.00 sati.Istovremeno da iskoristim priliku da vas obavestim da sam danas na osnovu onoga kako smo se dogovorili na Kolegijumu sazvao Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja za sledeći utorak u 10.00 sati, sa dnevnim redom različitih predloga izveštaja o radu nezavisnih regulatornih tela, a da orijentaciono o onom dogovoru koji imamo, pošto je budžet stigao u Narodnu skupštinu, da bi sednice Narodne skupštine o budžetu bila 8.